þá leið að, Halla Signý Kristjánsdóttir taki sæti sem aðalmaður í velferðarnefnd í stað Lilju Rannveigar Sigurgeirsdóttur og Lilja Rannveig taki sæti Höllu Signýjar í sem varamaður í sömu nefnd.

Virðulegi forseti. Í júlímánuði 2020 tóku gildi lög sem við hæstv. ráðherra studdum bæði með atkvæðum okkar en þau færðu aðgengi að sálfræðingum undir Sjúkratryggingar Íslands. Markmiðið með lögunum var að fólk á öllum aldri gæti sótt sér sálfræðiþjónustu sem væri niðurgreidd af hinu opinbera. Við Píratar studdum þetta frumvarp félaga okkar í Viðreisn heils hugar

Hæstv. ráðherra greiddi málinu atkvæði sitt eins og áður sagði en ekki leið á löngu þar til forveri hans í starfi, þáverandi fjármálaráðherra, Bjarni Benediktsson, sagði eitthvað á þá leið að það væri gott og gilt að líta svo á að geðheilbrigðisþjónusta ætti heima í heilbrigðiskerfinu en það stæði nú samt ekki til að fjármagna niðurgreidda sálfræðiþjónustu. Orðrétt sagði ráðherrann þáverandi um fjármögnun frumvarpsins, með leyfi forseta: „Ég held að þetta hafi verið tímabært skref en vandinn okkar í augnablikinu er sá að við mættum eiga fleiri krónur í kassanum.“ Síðan eru liðin fjögur ár og vanlíðan og geðrænn vandi hafi aukist. Ofbeldi í samfélaginu er orðið mjög áberandi og ríkisstjórnin tilkynnir um að hún ætli að eyða um 180 milljónum á ári næstu tvö árin til að bregðast við auknu ofbeldi ungmenna og um 100 milljónum í að efla geðheilbrigðisþjónustu í heilsugæslunni. Enn bólar ekkert á því að fjármagna til fulls niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu sem við vitum að getur skilað okkur umfangsmiklum ávinningi í geðheilbrigði þjóðarinnar og sér í lagi ungs fólks. Spurning mín til hæstv. ráðherra er tvíþætt. Í fyrsta lagi: Sér hann eftir því að hafa ekki tryggt nægilegt fjármagn í niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu fyrir fjórum árum síðan?

annars vegar til að búa til umgjörð sem tryggir það að við getum bætt okkur á þessu sviði, sem og fjárveitingavald þingsins sem hefur sett fjármuni í þetta. Ég held að það séu komnar um 250 milljónir, sem áður voru 100, í þennan lið. Það hafa staðið yfir viðræður, eftir því sem mér skilst, við Sjúkratryggingar. Þeim er ekki lokið, m.a. vegna þess að

eins og við vitum hefur frekar verið skortur á sálfræðingum til að ganga í öll þau störf sem þyrfti ef við ætluðum að uppfylla allar þær óskir, kröfur, væntingar sem við höfum til að geta bætt þessa þjónustu. Það er rétt hjá hv. þingmanni að við erum að skoða það að setja viðbótarfjármuni í að takast á við við þá ömurlegu staðreynd að ofbeldi hefur vaxið meðal barna og unglinga með sérstökum hætti. Og ef það er alltaf verið að leita til sama fólksins sem er takmarkaður

svo fjölmargar aðrar stéttir eins og sjúkraþjálfara og sérgreinalækna og fleiri aðila sem áður voru ekki með samninga. Þetta er bara eitt af þeim verkefnum sem ég veit að Sjúkratryggingar eru að vinna að. Vilji okkar er, held ég, alveg skýr til þess.

Annars vegar hvort ráðherrann sæi eftir því að hafa ekki tryggt nægjanlegt fjármagn árið 2020 þegar lögin voru samþykkt. Þetta er ekki bara spurning um vilja löggjafans, þetta er spurning um lögin í landinu. Þessi endalausa vanvirðing við ákvarðanir Alþingis með því að neita að fjármagna þær er orðin mjög þreytt. Hæstv. ráðherra talar hér um að það sé svo mikið að gera hjá sálfræðingum, virðulegi forseti, það er nú þannig að það er búið að gera samkomulag við 20 af 1.000 starfandi sálfræðingum í landinu. Ríkisstjórnin hlýtur að geta gert betur en að benda á að þessir 20 sálfræðingar séu svo hrikalega uppteknir. Ég er að spyrja hæstv. ráðherra tveggja spurninga. Sér hann eftir því að hafa virt vilja löggjafans að vettugi? Ætlar hann að gera betur heldur en forveri sinn sem sagði eftir samþykkt laganna að það stæði ekki til að fjármagna ákvörðun Alþingis?

semja er fyrir hendi. Það er að fjölga inn á samninginn, þetta er sem sagt opinn rammasamningur. Það er ekki nóg að hafa eingöngu fjármuni ef ekki er til fólk og ég veit að hv. þingmaður hefur skilning á því.

Þannig að ég er sannfærður um, hv. þingmaður, þá sýn sem þingið hefur og við öll, að við höldum áfram að bæta þessa þjónustu og kannski ekki síst að beina þeim fjármunum og þeim krafti sem við höfum meira í átt að börnum og unglingum.

Ég velti því fyrir mér, eftir að hafa hlustað á hæstv. fjármálaráðherra, af hverju ríkisstjórnarflokkarnir eru að samþykkja mál ef þeir treysta sér síðan ekki til þess að forgangsraða í þágu andlegrar líðanar. Var ekkert verið að meina það þegar hér var sagt: Við ætlum að gera andlegri líðan jafn hátt undir höfði og líkamlegri líðan, að við útrýmum svolítið fordómum í samfélaginu og auðveldum fólki, ekki síst ungu fólki og tekjulágu, greiðari aðgang að sálfræðiþjónustu? Þetta er ekki eina lausnin á geðheilbrigðismálum landsmanna. En þetta er mál sem allt þingið tók undir og samþykkti.

baka. Ég spyr: Hvað ætlar ríkisstjórnin að gera raunverulega til þess að senda þessi skilaboð út í samfélagið? Já, við heyrum í ykkur, við ætlum að auka aðgengið. Það hefur ekki verið nóg að gert

þyljum bara upp úr okkur einhverjar staðhæfingar sem síðan standast ekki. Staðreyndin er auðvitað sú að þessi ríkisstjórn hefur á fjölmörgum sviðum verið að vinna í því að bæta aðgengi að sálfræðingum, hvort sem er í skólum, hjá heilsugæslu, inn í fangelsum eða úti um allt samfélagið. Við höfum verið að vinna að því að framfylgja þessari stefnu sem við samþykktum hér og ég held að hafi verið góð og nauðsynleg og það er mikilvægt að við höldum áfram á þeirri braut. Þau tækifæri eru sannarlega til staðar. Það þarf auðvitað að gerast í takt við þá sérfræðinga sem starfa á sviðinu og þann mannafla sem til er, til þess að við getum unnið að þeim verkefnum sem við teljum vera mikilvægust. Við þurfum líka að forgangsraða þeim eftir mikilvægi og ég nefndi það hér í fyrra andsvari að um

andlegt ástand og upplifun okkar ungmenna, allt of mikill kvíði og þunglyndi gagnvart gagnvart nútímanum og framtíðinni. Það er bara verkefni sem er miklu flóknara en svo að hægt sé að segja að það eitt og sér að fjölga sálfræðingum væri nóg. Það er verkefni sem allt samfélagið þarf að takast á við og tengist auðvitað þeirri umræðu sem við höfum verið í um vaxandi ofbeldi og hvaða leiðir eru til ráða. Þar er fullt af leiðum sem hið opinbera getur farið en það er heilt samfélag sem þarf að takast á við það verkefni og glíma við það svo við komumst á betri stað.

Ég er búin að heyra hér að það er verið að skýla sér á bak við mönnunarvanda. Mönnunarvandi er ekki eitthvað í heilbrigðisþjónustunni sem fellur bara af himni ofan. Það er bara ekki þannig. Mönnunarvandi er mannanna verk Mönnunarvandi er mannanna verk og það er á ábyrgð ríkisstjórnarinnar að skila heilbrigðisþjónustunni og heilbrigðiskerfinu okkar þannig að það sé tekið utan um fólkið, bæði starfsfólkið en ekki síður fólk sem er að kalla eftir þjónustu. Börn eiga ekki að vera á biðlistum.

og við getum tekið málefnalega umræðu um það í staðinn fyrir að vera með stórkarlalegar yfirlýsingar. Það er rétt að það er ábyrgðarhluti að sitja í ríkisstjórn. Það er ábyrgðarhluti að vera kjörinn fulltrúi. Það er ábyrgðarhluti að standa hér og útmála samfélagið miklu lakara og verra heldur en það er. Það er ábyrgðarhluti hvernig við tölum hvert og eitt okkar og hvernig við tölum til hvers annars. Það er ábyrgðarhluti. Þess vegna skiptir máli að horfast í augu við staðreyndirnar, sem við erum að gera. Varðandi mönnun þá höfum við, sérstaklega þessi ríkisstjórn, verið að horfa á það hvernig við getum fjölgað tilteknum heilbrigðisstéttum með breyttum áherslum.

Þar er eitt mál er snýr að landbúnaði, S.4.D.1., er númerið á því og það gengur út á að draga úr ræktun á lífrænum jarðvegi. Heiti aðgerðarinnar er: Jarðræktarstyrkir verði endurskoðaðir til að draga úr loftslagsáhrifum vegna ræktunar. Ég gef mér nú að hæstv. umhverfisráðherra hafi ekki lagt þetta fram nema í svona a.m.k. einhverju samráði við landbúnaðarráðherra ríkisstjórnarinnar.

Þetta segir nefnilega ekki bara að það eigi að stoppa ný verkefni, það á að minnka ræktarlandið, eins og segir hér, „fækka hekturum sem ræktaðir eru á lífrænum jarðveg um 10%“. Þannig að ég þakka bara hæstv. ráðherra fyrir heiðarlegt svar og vona að hún leggist af fullum þunga gegn þessum áformum umhverfisráðherra.

þá ekki verið að tala um lífrænan landbúnað per se heldur jörðina eða eitthvað sem myndi ekki henta til að stunda lífrænan landbúnað. En ég skoða þetta.

sem hefur unnið slítandi störf. Við erum að tala um stéttir sem vinna erfiðisvinnu, lífeyrissjóði þar sem örorkutíðni er mikil og þar sem er algengast að fólk brenni út og glati starfsgetunni. Þarna fann ríkisstjórnin vasana til að seilast ofan í. Þarna á aðhaldið að lenda samkvæmt stefnu þessarar ríkisstjórnar. Þau treysta sér ekki til þess að taka með afgerandi hætti á sóun í ríkisrekstri. Þau treysta sér ekki til að laga skattkerfið okkar þannig að ríkasta 1 prósentið á Íslandi greiði þótt ekki væri nema nokkurn veginn sama hlutfall í skatt og almennt launafólk. Nei, það má ekki, en það hlýtur að vera hægt, hugsar ríkisstjórnin, að kreista nokkra milljarða út úr lífeyrisþegum sem hafa unnið líkamlega og andlega krefjandi vinnu, fólkinu sem hefur greitt í sjóði eins og Gildi, Stapa, Festu, Lífeyrissjóð Rangæinga og Lífeyrissjóð Vestmannaeyja. Ríkisstjórnarflokkarnir þrír takast á um hitt og þetta en hér er aðgerð sem þau gátu komið sér saman Ef jöfnunarframlag ríkisins til lífeyrissjóða fellur niður að fullu, eins og ríkisstjórnin leggur til að gerist árið 2026, verða lífeyrisgreiðslur hjá Gildi að meðaltali 30.000 kr. lægri á mánuði en hjá öðrum sjóðum. Finnst hæstv. fjármálaráðherra það réttlát niðurstaða? Getur hæstv. ráðherra horft framan í verkafólk í landinu, horft framan í láglaunafólk og útskýrt

við erum að takast á við verkefni sem kom til í kjarasamningum árið 2006 þegar lífeyrissjóðirnir voru með innan við 1.000 milljarða eignir, þ.e. að örorkubyrði þeirra er misjöfn.

og hvort það verði aðalatriðið að 0,1%, eða innan við það, komi beint úr ríkissjóði til að hjálpa lífeyrissjóðunum við að jafna örorkubyrði allra eða hvort það er hægt að finna nýtt kerfi þar sem jöfnun innan lífeyrissjóðanna myndi taka á þessu, það er verkefni sem á að leysast 2026. Það gæti kannski þurft eitt ár enn en áformin eru 2026. Samtalið er hafið. Sú breyting sem nú er að verða er fyrst og fremst sú að þeir lífeyrissjóðir sem hafa ekki aukna lífeyrisbyrði, ekki þessir sjóðir sem hv. þingmaður er að telja upp heldur allir hinir sjóðirnir sem hafa notið góðs af þessum greiðslum, þær greiðslur ætlum við að taka til baka og segja: Við erum að breyta um örorkukerfi frá og með 1. september á næsta ári. Það verða umtalsverðar breytingar á fyrirkomulaginu og þær greiðslur sem við erum að bæta í eru sennilega 18 milljarðar á ársbasis. Við erum að tryggja að þeir sjóðir sem eru með aukna byrði, sem hv. þingmaður taldi réttilega upp, verði ekki fyrir skerðingu. Þannig að þetta er rangt upp sett hjá hv. þingmanni. Og hvort það séu ekki djúpir vasar þegar um er að ræða 8.000 milljarða lífeyrissjóði

Það er ótrúlegt að verða vitni að þessu. Þetta er sami hæstv. ráðherra og kom hérna í síðustu viku og kom með í fjárlagafrumvarpi sínu og fullyrðir ranglega að með hækkun á frítekjumarki lífeyristekna sé verið að færa eldri borgurum að jafnaði kjarabót upp á 138.000 kr., nokkuð sem hver sem skilur skerðingarreglur almannatryggingakerfisins veit að er rangt. Þetta er ráðherra sem kann ekki að reikna og hér kemur hann upp og heldur því fram ranglega

hlífa fá í dag samtals 66% af þessum jöfnunarframlagi. Hæstv. ráðherra heldur því fram að það sé hægt að lækka framlagið niður í 35% af því sem fyrir var en hlífa um leið þessum sjóðum. Það stendur ekki steinn yfir steini hjá hæstv. ráðherra. Svo kemur hann hérna upp

eru nú þegar lakari heldur en annarra hópa. Þannig er það. (Forseti hringir.) Spurningin er: Hvers vegna vill ríkisstjórnin auka þennan mun enn frekar? Það er greinilega stefna ríkisstjórnarinnar.

og það getur vel verið að hv. þingmaður hafi það rétt til máls að bera að honum finnist kerfið fínt,

Mér finnst gáfulegt að nota skattfé almennings til að verja þá sjóði sem eru með aukna lífeyrisbyrði (JPJ: 66% …) og tryggja að þeir þurfi ekki að skerða það

Er það ekki brot á 75. gr. stjórnarskrárinnar um atvinnufrelsi að stöðva strandveiðar með þessum hætti án þess að almannahagsmunir krefjist?

hvort þessi ákvörðun hafi verið tekin í samræmi við stefnuskrá Vinstri grænna, eða lét hæstv. ráðherra undan þrýstingi SFS, eða mögulega voru það samstarfsflokkarnir,

að drýgja þetta. Ég er búin að eiga í góðu samtali við bæði LS og formenn og varaformenn Strandveiðifélags Íslands, ekki síst vegna þess að ég ætla að leggja fram mál um strandveiðarnar til þess að reyna að jafna þetta aftur.

þannig að við náum að einhverju leyti betri sátt heldur en verið hefur. Ég hef ekki aðrar upplýsingar en þær að ég tel ekki að það sé verið að brjóta á neinum. Þegar verið er að gefa heimildir til að veiða úr sameiginlegum auðlindum tel ég ekki að það sé verið að brjóta stjórnarskrá.

þá gerir hún eitthvað á meðan forveri hennar í starfi, sem býður sig nú fram sem formann í Vinstri grænum, lofaði öllu fögru og gerði illt verra.

þegar við veitum aðilum heimild til að veiða úr sameiginlegum auðlindum. Já, þá er það þannig að það er gætt að atvinnufrelsi. Það var engum bannað að stunda sjóinn innan þeirra reglna sem um þetta gilda.

og sjá til þess hvernig við getum gert þetta umhverfi betra. Ég vona það að ef hv. þingmaður ætlar að vera hér eitthvað á þingi að við náum að vinna það saman af því að ég veit að hann er sammála mér í því að við þurfum að rétta aðeins við kompásinn miðað við hvernig hann hefur verið undanfarin ár.

Bankarnir hafa hins vegar verið að hækka vexti sína og mér finnst það vekja upp spurningar um hlutverk þeirra í því að vinna gegn verðbólgu. Það getur ekki bara verið hlutverk stjórnvalda, aðila á vinnumarkaði og heimilanna að vinna í því.

slæm þróun því að í góðu samfélagi er fasteign ekki eitthvað sem gengur bara kaupum og sölum á markaði heldur er hún heimili fólks þar sem það getur fundið fyrir öryggi og planað framtíð sína. Mig langar að spyrja hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra hvort hann hafi gefið þessu gaum og hvernig hann sjái fyrir sér að hægt sé að stíga inn í þetta. Kannski fyrst og fremst hvort hann telji þetta, eins og ég,

og að þeir nýti stöðu sína og getu til þess að hjálpa fólki sem þarf á því að halda að fara í gegnum svona hátt vaxtatímabil eins og við þekkjum og hefur verið síðustu misseri. Síðan varðandi þróunina þá deili ég alveg áhyggjum hv. þingmanns af henni og tek undir að heimilið á að vera öryggisstaður. Þetta er jú yfirleitt stærsta fjárfesting hvers einstaklings eða fólks sem býr saman í lífinu og þarf þar af leiðandi að vera tryggt. Skorturinn sem við höfum séð í mjög mörg ár er að eftirspurnin hefur verið meiri en framboð.

Á þessu geta verið ýmsar skýringar. Við þekkjum það að leigufélög hafi farið vaxandi sem við teljum, held ég, almennt að sé jákvætt þó að við vildum kannski sjá enn fleiri þeirra undir óhagnaðardrifnum merkjum eða stærri hluta til að tryggja aðgengi að hagkvæmri leigu fyrir þá sem það þurfa.

En þetta þarf að greina betur og það er líka ekki gott ef við sjáum það bara á markaðnum heilt yfir að það er skortur á því að fólk taki þátt á hlutabréfamarkaði en er farið að nota steinsteypu

ég held að það þurfi að grípa til aðgerða. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvort hann hafi til að mynda skoðað tekjuskattslögin. Þar er skattaívilnun fyrir þá sem eru að selja íbúðir. Það væri til að mynda hægt að fara þýsku leiðina þannig að

og styður við það sem við höfum verið að segja, að þetta sé nú allt að koma. En það voru ábendingar um að skoða skattlagningu og fjárhagslega skattastyrki sem varða þá annað heimili eða fleiri heimili fólks, eitthvað sem við höfum verið að skoða og við þurfum að greina. Það er líka rétt að nefna það hér að menningar- og viðskiptaráðherra var með frumvarp á síðasta þingi um takmörkun á að að félög í atvinnurekstri geti verið að kaupa upp íbúðir í þeim tilgangi að setja inn á Airbnb eða inn á leigumarkaðinn með þeim hætti. Það er eitthvað sem mun skila sér smátt og smátt en ekki aftur í tímann.

Því miður þurfti hann að leiðbeina formanni Viðreisnar varðandi venjur hér í þingsal. Formaður Viðreisnar er þó einn af okkar reyndustu þingmönnum en beindi orðum að ráðherra sem hún átti ekki orðastað við og það er ekki góður bragur á því. Ég skil það vel að þingmanninum hlaupi kapp í kinn en verra er þegar hún fer fram með dylgjur, eins og hún gerði þar, þegar ekki er um að ræða fyrirspurn undir liðnum fundarstjórn forseta.

hér í borg og bæ. Þannig að um leið og verið er að segja við okkur að við verðum að gæta orða okkar þá má það ekki verða þannig að við megum ekki í allri okkar helgi hér gagnrýna ráðherra, af því það vita það allir sem fylgdust með pólitík og við sem höfum verið nokkuð lengi hér, að það var bara pólitísk áhersla.

fyrsta lagi vill forseti taka það fram að hér er verið að ræða fundarstjórn forseta en ekki efnisatriði mála. Í annan stað vill forseti til skýringar geta þess að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími hefur þann tilgang að þingmenn geti spurt tiltekna ráðherra um málefni sem varða þeirra málefnasvið. Í því samhengi er eðlilegt að þingmenn hagi orðum sínum með þeim hætti að það kalli ekki á viðbrögð annarra ráðherra eða þingmanna sem ekki

Við tölum oft um aðgerðir ríkisstjórnarinnar í stærra samhengi, jafnvel aðgerðir einstakra ráðherra. Mér fannst dálítið áhugavert að talað var um dylgjur,